Poštovani zastupnici nastavljamo sa radom. Sljedeća točka je: - Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, drugo čitanje, P.Z. br. 10 Predlagatelj je Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista na temelju članaka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. i 190. Poslovnika. Materijal je dostavljen u pretince. Ovaj zakon raspravljati ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Članak 197. Poslovnika. Vlada je dostavila mišljenje i podnijela amandmane. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije nije imao kvorum. Izvješća ste primili na sjednici. Da li želi predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje?

poštovane kolegice i kolege. Ovaj prijedlog zakona također znatno utječe na ovo što trenutačno imamo u Hrvatskoj jer su oni koji će biti oštećeni ovim prijedlogom zakona direktno uključeni u ovaj plan destabiliziranja Hrvatske, micanje MOST-a iz Vlade kako bi se zataškao kriminal u Agrokoru. Govorim naravno o Hanza Meda-i, o gospodinu Hanžekoviću koji će ovim prijedlogom zakona ostati bez milijuna kuna koje je do sada uzimao preko leđa hrvatskih građana koji su morali ovrhe plaćati odvjetnicima i javnim bilježnicima. Taj gospodin, odnosno njegova medijska kuća je direktno sudjelovala u ovom planu. Sjetimo se naslovnica, dobili smo lidera, imamo lidera itd., isto su izgledale naslovnice Slobodne i Jutarnjeg lista. Ta dva dnevna lista već mjesecima vode jednu žestoku, oštru kampanju protiv MOST-a, služe se lažima, difamiranjem i svim ostalim samo kako bi nas zaustavili u ovom naumu. I evo, premijer Plenković je srušio Vladu, taj tzv. lider koji sada evo kako potpredsjednik Reiner priznaje nema većinu dok je na onoj pressici nakon što je to napravio tvrdio da ima većinu, sada potpredsjednik Reiner kaže nema većine. I naravno da bi se sve to opravdalo potrebni su mediji, potreban je gospodin Hanžeković. Ja se nadam kada ovaj zakon dođe na dnevni red, građani će nas gledati, gledati će i vas kolega kolega Reiner, potpredsjedniče Reiner i sve kolege ovdje u Hrvatskom saboru kako će glasati i hoće li biti za hrvatske građane ili za Hanžekovića. Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji regulira se status HRT-a kao javnog servisa, djelatnost funkcija, sadržaj javnih usluga, financiranje, upravljanje, nadzor i način rada. Zakonom o HRT-u je određena i visina mjesečne pristojbe koja se plaća HRT-u kao vid prihoda HRT-a. Trenutna visina pristojbe 80 kuna i tu smo inzistirali na smanjenju. Vidjet ćemo što će se događati ovisno o tome kakva bude situacija ovdje u Hrvatskom saboru. uvjete poslovanja trgovačkih društava, ustanova i drugih pravnih ili drugih osoba imajući pritom posebno u vidu izuzetno veliki broj blokiranih građana. Ocijenjeno je da sva državna javna tijela trebaju dati doprinos olakšavanju te situacije, pa tako i HRT kao javni servis. Na određeno socijalno neosjetljivo poslovanje HRT-a kao javnog servisa ukazuje i postupak prisilne naplate mjesečne pristojbe koji do sada nije bio poseban propisan Zakonom o HRT-u već se taj postupak provodio i provodi kroz institut ovrhe na temelju vjerodostojne isprave uređen Ovršnim zakonom. U takvom postupanju kao što sam rekao obveznici plaćanja mjesečne pristojbe opterećeni su plaćanjem odvjetničkih usluga HRT-a, te plaćanjem javnih bilježnika koji vode tu vrstu ovršnih postupaka. Pritom je jasno da zbog unificiranog masovnog postupanja i postojanja tome prilagođenih računalnih programa realno nije postojala potreba za angažiranjem odvjetnika i plaćanjem njihovih profesionalnih usluga, PDV-a na te usluge i materijalnih troškova. Svi ti troškovi su u konačnici padali na teret obveznika plaćanja mjesečne pristojbe, znači naših građana. A HRT je ovakvim postupkom pogodovao Hanžekoviću, pogodovao tom čovjeku koji ima medijsko carstvo. Naravno da je to odgovaralo i političkim strankama, znači HDZ-u i SDP-u kako bi ih onda taj Hanžeković kroz svoje kroz svoje medijsko carstvo mogao veličati i pričati i pisati o tome kako imamo ove ili one lidere, a lidera smo se nagledali. Ovdje treba spomenuti da se u ime HRT-a godišnje pokrene oko 110 tisuća ovrha u RH radi naplate neplaćene HRT pristojbe, te se na ime troškova odvjetnika koji zastupaju HRT i javnih bilježnika u tim postupcima za najmanje 35 milijuna kuna opterete građani. Stoga je ocijenjeno da postupanje u prisilnoj naplati mjesečne pristojbe treba ovim zakonom izričito urediti i to na način koji obveznike neće samo osloboditi dužnosti snošenja odvjetničkih troškova osim u slučaju posebnog odobrenja osnivača, već i javno bilježničkih troškova koji su inače u sadašnjem sistemu naplate bili opravdani. Tako će u buduće postupak prisilne naplate mjesečne pristojbe provoditi sam HRT slanjem najviše dviju pisanih opomena i potom izdavanjem naloga za plaćanje kao sui generis instituta za naplatu mjesečnih pristojbi HRT-a. Na taj način će se izbjeći i odvjetnički i javnobilježnički troškovi, a u slučaju da se protiv tog naloga za plaćanje ne podnese pravodoban prigovor kojim se tražbina osporava tom se nalogu za plaćanje snagom zakona daje i status ovršne isprave. S takvom će ovršnom ispravom HRT moći tražiti ovrhu na uobičajene načine propisane Ovršnim zakonom s čime će se uskladiti i Ovršni zakon i Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. U slučaju podnošenja pravodobnog prigovora HRT će biti ovlašten podnijeti tužbu sudu, pri čemu se odgovarajućom odredbom o zastari HRT-a potiče na to da eventualnu tužbu pokrene što prije kako bi se izbjeglo gomilanje zateznih kamata. Podrazumijeva se da će HRT u redovnom sudskom postupku imati pravo na profesionalnu odvjetničku uslugu. Obveznici plaćanja mjesečne pristojbe će se i dalje poticati na pravodobno plaćanje svojih zakonskih obveza, tako što će se propisati paušalna dodatna pristojba od sto kuna koju će HRT imati pravo naplatiti u slučaju izdavanja naloga za plaćanje. No, to je i dalje znatno manje od dosadašnjih troškova odvjetnika i javnih bilježnika. po osnovi te dodatne pristojbe će HRT moći računati na određeno povećanje prihoda u odnosu na sadašnje stanje, a istovremeno će obveznicima plaćanja mjesečne naknade taj teret pristojbe biti manji od sadašnjih kumulativnih odvjetničkih troškova i troškova javnih bilježnika. Konačno, kako je mjesečna pristojba javni prihod propisuje se zabrana ustupanja tih prihoda trećim osobama bez odobravanja osnivača. Ovim zakonom se znači reguliraju sljedeća pitanja: slanja opomene prije postupka naplate mjesečne pristojbe, te sadržaj opomene, sadržaj naloga za plaćanje kao instrumenta utvrđenja obveze i kao potencijalne ovršne isprave, dostava naloga za plaćanje, mogućnost podnošenja prigovora protiv naloga i mogućnost podnošenja tužbe HRT-a, status naloga kao plaćanja, za plaćanje kao ovršne isprave i postupak ukidanja potvrde ovršnosti, mogućnost prijenosa tražbina mjesečnih pristojbi i mogućnost korištenja naplatnih usluga zastupanja od strane HRT-a, davanje informacije HRT-u i oslobađanje od plaćanja pristojbi. U odnosu na prijedlog zakona koji je bio u prvom čitanju prihvaćena je konkretna primjedba iz rasprave i načelna primjedba Odbora za zakonodavstvo u vezi potrebe izmjene naziva

odnosno u sudskom postupku o prigovoru dužnika ne zadržava svoj kontinuitet pravnog djelovanja i ne zahtijeva da se sudskom presudom donosi odluka o njegovom održanju na snazi ili o njegovom ukidanju, već se presudom u cijelosti samostalno odlučuje o osnovanosti potraživanja HRT-a za naplatu mjesečne pristojbe. Iz svih tih razloga napravljena je jezična distinkcija na način da se ovaj novi institut zove nalog za plaćanje. Uvažen je i stav da bi HRT vjerovniku dospjelih neplaćenih tražbina trebalo dati više fleksibilnosti u postupku naplate na način da samostalno ocijeni jeli potrebno u konkretnom slučaju prije izdavanja naloga za plaćanje dužniku slati jednu ili dvije opomene. Osim činjenice da se postupak naplate po nalogu za plaćanje provodi u slučaju kada postoji dospjelo, a ne plaćeno potraživanje u prilog ovome govore i razlozi svrsishodnosti odnosno mogućnost prilagodbe tehničkih kapaciteta i ljudskih resursa HRT-a novom uređenju naplate Izvršena je i naknadna nomotehnička intervencija u izmjeni redoslijeda stavaka koji govore o podnošenju prigovora i ovršnosti naloga za plaćanje, vodeći računa da se i na zakonskoj razini mogućnost prisilne naplate tražbine prema dužniku označava kao krajnje sredstvo u postupanju U odnosu na raniji tekst također je precizirano što u konkretnom slučaju znači podnošenje pravodobnog prigovora, podnošenje u roku od osam dana obzirom da u tom dijelu nije propisana supsidijarna primjena drugih procesnih zakona. Radi zaokruživanja cjeline normativnog uređenja naknadno je ocijenjeno da je potrebno propisati i to da kontrolu pravilnosti i zakonitosti stavljanja potvrde ovršnosti vrši nadležni sud u izvanparničnom postupku. Naknadnim uvođenjem iznimke u vezi zabrane ustupanja mjesečnih pristojbi trećim osobama, kao i brisanjem odredbe o automatskoj ništetnosti prijenosa, preveniraju se prigovori zadiranja u autonomnost poslovnog odlučivanja HRT-a kao pravnog subjekta, a u istom smislu se da i mogućnost HRT-u pravljenja iznimke u zastupanju po odvjetnicima kako bi se otklonili prigovori neovlaštenog uskraćivanja prava na odvjetničku uslugu i to su nam govorili da će na osnovu toga rušiti Hanžeković je prijetio da će rušiti na Ustavnom sudu ovaj zakon. Time su prihvaćene odgovarajuće primjedbe Odbora za zakonodavstvo radi osiguranja efektivnog prikupljanja podataka u svrhu naplate mjesečne pristojbe što sada rade odvjetnička društva sa svojim kapacitetima i bazama podataka, sada se propisuje dužnost tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koji vode zbirke osobnih podataka i druge registre te liesing društvima da bez naknade daju informacije HRT-u. Radi otklanjanja nejasnoća do kojih je dolazilo u praksi ocijenjeno je da je u odnosu na Prijedlog zakona o HRT-u sada potrebno izričito propisati da je HRT oslobođen sudskih i upravnih pristojbi u postupcima naplate mjesečne pristojbe. Prihvaćena je primjedba Odbora za zakonodavstvo u pogledu stupanja na snagu ovog zakona. Naime, potrebno je razlučiti vrijeme njegovog stupanja na snagu od vremena primjene novog uređenja naplate mjesečne pristojbe jer nakon vremena stupanja na snagu potrebno je određeno vrijeme kako bi se HRT-u HRT-u i drugim adresatima omogućila prilagodbe ovom novom zakonskom uređenju. Evo ja očekujem da svi klubovi zastupnika podrže ovaj zakonski prijedlog, možda će malo onda Hanžeković biti ljut pa neće biti naslovnica „Imamo lidera“ ali vrijeme je da se borimo za građane, a ne da putem određenim medijskih carstava glancamo svoj lik i djelo u izdanjima Hanza Medie ja sam svjestan da će nas i dalje žestoko napadati. Meni ne treba nikakvo glancanje, transparentan sam onakav kakav sam, sam, građani me mogu i mene i moje kolege upoznati. Neka nastave slobodno udarati po nama, a onima kojima treba glancanje jer su prekucani, kako ste rekli kolega kao golf … pred registraciju, njima treba glancanje i oni nek s time nastave. Ja očekujem da ovaj

Ja razumijem da ste vi nervozni i da vas muče sada stvari u ovom trenutku, međutim ne trebate govoriti neistinu, to je jedno. A drugo, govorili ste izvan teme, dakle da li mi imamo većinu ili nemamo većinu uopće nema veze sa ovom temom, to je jedna stvar. A neistina je to što ste rekli da sam ja rekao da mi imamo većinu, a uopće nisam rekao niti da imamo niti da nemamo većinu, ja sam rekao da naprosto to u ovom trenutku nije ključno nego da je ključno da postoji većina za smjenu predsjednika Sabora, a nikako nisam govorio niti da imamo niti da nemamo većinu. Prema tome, ono što ste govorili nije istina.

je njegov predsjednik stranke je doživio ono što nije doživio Mao Zedong u Hanza Medii prema tome to je nervoza i nas ne treba glanjcati. Hvala lijepa. Zastupnik Tomislav Žagar javio se za repliku. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Grmoja dakle vjerujem da će ovaj zakonski prijedlog ako ga kolegice i kolege budu usvojile pomoć onim ljudima da ne dođu u situaciju doista da zbog nekoliko kuna ostanu i bez svog doma. To je općenito i problem čitavog Ovršnog zakona, a u ovom segmentu kada govorimo o HRT-u koja je u specifičnom položaju jer se financira iz pristojbe svih građana koji imaju TV prijemnike, koji neovisno o tome gledaju li program HRT-a to moraju plaćati, to onda u svakom slučaju će biti od koristi. Ima jedna ona šaljiva serija, mislim da se zove „DA ministre“ kada premijer želi uvesti obavezan vojni rok, a njegovi savjetnici ga nastoje uvjeriti da to ne rade, a kaže jedan od njih pa ali bio je referendum pa su se ljudi izjasnili za. A pa kaže napravit ćemo mi referendum gdje će oni biti protiv. to govorim iz razloga kada govorite o medijima, moći medija, pođite od moje županije tamo od lokalnih medija na županiji do državnih medija. Mediji doista mogu oblikovati da tako kaže mišljenje javnosti, znači ako neku osobu žele diskvalificirati oni će to napraviti vrlo lako jer polaze sa pozicije moći. A što se tiče ovog cijelog pitanja i svega onoga što se događa u RH puno bi bolje bilo da smo poštujemo strategije, mi imamo čak i Državni ured za digitalizaciju ili kako se zove digitalno društvo. Vi ste ovdje predlagali, pa neka Hrvatska uloži, neka država uloži u infrastrukturu neka, danas se sa tehnologijom može vrlo precizno mjeriti, jesam li ja gledao onu emisiju, kako se zove ono Tvoje lice zvuči poznato ili nisam gledao, do te mjere se može utvrditi i do mjere ljudi moraju plaćati uslugu koja im je isporučena. A ne kao ovi bogati koji kažu, ma treba im dati neka se reklamiraju na državnoj televiziji. Neka oni plaćaju rad i funkcioniranje državne televizije, pardon javne televizije, trebala bi postati javna. Mislim da bi to bio puno bolji model jer ovako mnogi nastradaju, jednostavno najsiromašniji slojevi društva koji moraju

onda još i ove ovrhe znači tim medijskim mogulima, a onda dobiju jednu uslugu koja je u potpunosti ispolitizirana. Mi smo danas imali ovdje raspravu o Zakonu o arhivskom gradivu i prijedlogu zakona i isključen je prijenos iz ove sabornice što je i sramotno ali to je samo politika koju nastavlja voditi Katarina Periša Čakarun, sjetimo se na koji je način vođen informativno medijski servis za vrijeme afere konzultantica. Sada je ponovno HRT u službi obrane premijera, obrane činjenice da je lagao hrvatsku javnost i što je sada ovdje potpredsjednik Reiner rekao da većina nije bitna. Pa premijer nas je uvjeravao da ima većinu a odrekao se svih ovih ljudi ovdje, ovih 15 ljudi o kojima je ovisila većina. Znači i to je zadatak javnog servisa da objektivno informira građane a ne da stvara medijsku sliku kako odgovara vladajućima. Zato smo se uvijek borili i boriti ćemo se i dalje, ta borba će biti teška ali od nje nećemo odustati. za repliku. **Vučetić, Marko (Nezavisni)** Evo kolega Grmoja, ja bih se poslužio parolom grupe 15M koja je u promišljanju društva uputila jednu kritiku političarima i rekla je ne predstavljaju nas. U ovim zakonima koje smo mi danas donijeli vidim mogućnost uspostavljanja drugih politika koje će predstavljati građane. Jasno je da će tada je da će tada nužno doći i do promjene javne biografije našeg društva i države i da će se ta biografija mijenjati prema onom centru u kojem bi demokracija trebala biti utemeljena a to je demos. U trenutcima kada financije otimamo građanima ili kada su građanima otete njihove financije onda teško možemo govoriti da su državna i javna tijela u funkciji građana. Onda su i javne politike pomaknute od tog svog prirodnog centra demosa i sve više su primaknute prema nekim drugim centrima, bilo to financijske, medijske ili ne znam kakve druge. Tako da ovaj današnji zakon nipošto nije beznačajan i ovaj zakon se ne smije promatrati iz situacije današnjeg dana koje je prilično ostrašćen, svaka ostrašćenost je kratkotrajna neovisno kako će ona završiti. Ali svakako neće završiti s time da budemo u stanju razvijati strategije sutrašnjeg dana. U sutrašnjem danu bi trebali imati građani koji nisu opterećeni ovakvim nametima kakve su bile i ovakvim postupcima kakvi su bili prije primjene ovog zakona. Evo zahvaljujem. Odgovor na repliku zastupnik Bulj. a onda da od toga imaju korist pojedinci koji zgrću bogatstvo na račun toga i na temelju tog bogatstva imaju oružje s kojim političare drže u šahu. I onda političari moraju raditi što oni od njih očekuju. Premijer Plenković nije lider, on je neslobodan čovjek, on je čovjek kojeg kontroliraju mediji, njegovi nalogodavci, arhitekti ovoga što se dogodilo. Mi smo slobodni ljudi. I kada nam kažu vi polemizirate s medijima, pa to i jest sloboda, to je medij, ja ne želim kontrolirati medije kao što žele neki, ja želim s medijima polemizirati i polemiziram s njima javno. Ne zovem urednika kada objavi ovakav ili ajde promijeni to, ajde malo mi foto shop da ljepše izgledam, da budem ono, mi to ne radimo, mi polemiziramo s medijima i to je prava sloboda, ali to je i hrabrost. Tu hrabrost treba imati.

Zastupnice i zastupnici. Ja bih vrlo kratko željela obrazložiti mišljenje Vlade i predložene amandmane. Konačnim prijedlogom zakona o dopuni Zakona o HRT-u predloženo je promijeniti postupak prisilne naknade mjesečne pristojbe koju građani plaćaju HRT-u, koji izdaje HRT na način da se uvede nalog za plaćanje koji bi izdavao HRT kojem prethode dvije pisane opomene čime bi se izbjegli i odvjetnički i javnobilježnički troškovi a nakon provedbe ovog postupka koji nije rezultirao naplatom pristojbe HRT bi bio ovlašten podnijeti tužbu sudu radi naplate pri čemu bi opet mogao koristiti i usluge odvjetnika. U pogledu predloženo postupka naplate kakav je predložen u dopuni zakona resorna ministarstva iznijela su niz primjedbi kojima su upozorili na određene postupovne nedorečenosti u pravnom i financijskom smislu koje ovakav način naplate bi učinile u velikom stupnju neprovedivim. Ja bih željela naglasiti kako je financiranje HRT-a propisano u skladu sa preporukom Vijeća Europe o jamstvu neovisnosti javne radiodifuzije koja pristojbu predviđa kao način financiranja javne televizije u kontekstu osiguranja, njene neovisnosti od bilo kakvog političkog utjecaja što uključuje i naplatu pristojbe od strane same javne radiotelevizije. U točci 5. dodatka ovoj preporuci pod nazivom „Upute o jamstvu neovisnosti javne radio difuzije“ navodi se da plaćanje pristojbe mora biti ostvareno na način koji jamči kontinuitet aktivnosti javne radiodifuzije i dugoročno planiranje. U tom smislu, a kako bi se očuvala neovisnost javne radiotelevizije i njena financijska stabilnost slijedom primjedbi Ministarstvo kulture, financija, Ministarstvo pravosuđa, te predstavnici predlagatelja usuglasili su kojima se značajno poboljšava rješenje sadržano u konačnom prijedlogu zakona, te stoga predlažemo da se ti amandmani Vladini razmotre i usvoje. Ono što je ključno, brisane su odredbe o dvije pisane opomene s obzirom da je dugogodišnja praksa HRT-a bila i do sada da šalje obveznicima po tri pisane opomene bez naplate troškova. Nadalje, postupak izdavanja naloga za plaćanje preciziran u pogledu dostave učinka prigovora, tijeka zastare, ukidanja klauzule ovršnosti, te naposljetku uređeno je, trebalo trebalo bi urediti pitanje stupanja na snagu s danom 1. siječnja kako bi se omogućilo na vrijeme postaviti sve procedure, a da bi se zakon mogao provoditi. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala predsjedniče Sabora. Uvažena ministrice, samo jedno pojašnjenje ako mi možete dati. Vi sad kažete da amandman Vlade ide u tom smjeru da ne mora HRT slati opomene, jer su to i do sad činili. Trebam ponoviti. Dakle, vi ste rekli ovdje da amandman Vlade ide u tom smjeru da HRT ne mora slati opomene, jer je i do sad to činio. Hoćete li reći da, znači da oni to rade na temelju svoje dobre volje. A šta ako se dogodi ako se to obriše, da oni to neće onda raditi? To nisam najbolje shvatio ako možete pojasniti. Evo. **Petrov, Božo Evo kratko ću odgovoriti. Niste me dobro razumjeli, pa najbolje da pogledate amandmane u pisanoj formi. Dakle, radi se o obvezi slanja tri opomene. Ovim otvaram raspravu. Kako zastupnika iz kluba Živog zida nema. Sljedeće sudjelovanje u raspravi je trebalo biti pojedinačno od zastupnika Nenada Stazića kojeg također nema, te je pojedinačno sudjelovanje u raspravi zatražio i zastupnik Miro Bulj. Izvolite. ovim zakonom dosadašnjim o HRT-u 90000 ljudi je bilo u blokadi. Naravno to je tako napravljeno. Sustav da ista osoba i od ovrha se obogaćuje i upravlja medijskim procesima u Hrvatskoj, pa tako od vođa velikih koji su …/Govornik vrište naslovnice, stvaraju se percepcija da su vođe. U biti oni su isključivo sluge tih gospodara koji su ovladali, znači tim sustavom kako kroz ovrhe sami sebi pisali zakon da mogu kao odvjetnički ured to i slične grupacije ljudi koje u biti vladaju ovim sustavima. I naravno da čak Mao Ce-tung nema takve naslovnice koje vrište o hrabrosti pojedinaca i velikih vođa koji će biti u biti njihovi poslušnici. Ali ovim zakonom zaista i ovo što je ministrica rekla, 90000 ljudi će taj puno, puno manje će ih doći ovrhe, taj cijeli proces. A u biti i onaj novac će ostajati na HTV-u koji će se odrađivat u skladu sa procedurom i nitko neće stvarati svoje carstvo, jer preko HTV-a stvarati svoje carstvo, HTV-a, Hrvatske radiotelevizije koja prekida sjednicu kad se govori o arhivu da bi predsjednik kluba HDZ-a držao monolog od dva sata na televiziji. A ovdje najbitnija tema u biti tema zbog koje se događaju ove stvari, u tim arhivima su ti ljudi koji u biti kontroliraju sve te procese, pa tako i medijski prostor. Ja mislim da je ovo dobro za građane, za radioteleviziju koja na žalost više novca troši za vanjsku produkciju nego za našu domaću, to je katastrofa. Mnogi tamo su djelatnicima svrha sami sebi. Očekujem od ovoga ravnatelja premda je pod utjecajima, očito je vidljivo, ali očekujem od njega da se smanji HTV bez obzira što će se događati pretplata na 60 kuna kao što je i dogovoreno. Jer to je ono najmanje što može napraviti, a s tim da se ne oštete iz te pretplate neovisne medijska pretplate neovisne medijska ova ili dijela preplate odlazi i za ostale medije na području Republike Hrvatske. Tu se financiraju i lokalni mediji i nekakve druge. I tu je vrlo bitno da se ne napravi to na štetu tih, nego da se znači reorganizacijom HRT-a, decentralizacijom HRT-a jer ne može biti sve u Zagrebu. Naravno da mora svako mjesto ima pravo imati svoj nekakvu emisiju, emisiju, nekakav mogućnost da kroz javnost se prezentira. HRT mora promicati našu tradiciju, kulturu, ono što imamo, ono što jesmo, ali na cijelom teritoriju RH, a ne kupovati meksičke sapunice i na to trošiti novac, milijardu kuna od, od građana RH i ne znam koliko od, znači iz proračuna. S tim da se moraju potruditi oni, jer mnoge komercijalne televizije koje su puno manje odjednom su postali gledaniji i Dnevnici. Zašto? Zašto? Zato HRT, neovisan HRT. Pa evo ja se sičam u slučaju konzultantice šta su nama radili. Nismo mogli doć do televizije. Pa evo danas, znači taj novac koji daju naši građani za HRT mora biti skroz ili da bude komercijalna ili da bude javna televizija, a ovi i da oni vode procese ovrhe kroz sudove kako treba da ide a ne da stvara carstvo jedna osoba. I kroz kontrolu cijelog medijskoga prostora naravno da će udarati po nama iz iz MOST-a. Ali mi se ne bojimo, valjda ćemo preživjeti. Živim osobno i na selu pa nekako ćemo se snaći, ali nećemo biti ovisni. Ne triba nas uljepšavati na naslovnicama i to je to. Očekujem od svih kolega koja je vrlo bitna tema saborskih zastupnika da to podržu jel ovo je bitno pitanje za građane. Jel još jednom ponavljam, 90 tisuća hrvatskih građana je u blokadi zbog HRT-a. Hvala Za repliku se javio zastupnik Tomislav Žagar. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bulj, valja još jedanput naglasiti, neko će možda reći da jest to populizam, međutim to populizam, međutim HRT ima izuzetno važnu ulogu u hrvatskom društvu. Ona je čak postaje u ruralnim sredinama, postoje mjesta izolirana mjesta danas koji ljudi stvarno vjeruju ako je to bilo na televiziji da je to istina, samo u tom slučaju vjeruju i na taj način se oblikuje i stvarnost kod ljudi. s vama složio ne mora gledanost biti ključno mjerilo za HRT, ima izvanrednih emisija koje imaju malu gledanost ali su jako i zahtjevne za pripremu i teško ih je na na neki način i prezentirati javnosti, ali uži krug to zanima. Dakle ne mora biti samo gledanost taj glavni motivator za program na HRT-u. Ali Ali ono što je sigurno da interesi koji u ovom društvu postoje, interesi moćnih, ako se sjećamo kada je dolazio tadašnji predsjednik vlade Sanader, s koliko riječi hvale je on bio praćen i kada je došao ovdje u RH, kažem došao je i onda je proveo neko vrijeme vani. Slična stvar je i sa sadašnjim premijerom Plenkovićem, isto samo hvalospjevi. Ono što nedostaje HRT-u je određena kritičnost. Zbog čega novinari ne mogu biti vjerojatno kritični jer su ovisni o tim utjecajima. Vidimo sada uređivačku politiku pa tako u Virovitici tamo u ispostavi kako se to već zove u studiju na terenu ne znam kako se zvalo, još tamo dok je bio ravnatelj gospodin Radman, bile su troje sada je samo jedan čovjek tamo na terenu radi. Dakle išlo se u racionalizaciju na taj način da se ukine i ta veza ruralnih područja sa HRT-om dok kako vi kažete neki dobivaju vrlo visoke plaće, a zapravo je upitno kolika je kvaliteta i koja je poruka onoga što oni tamo rade.

ali je činjenica da ogroman novac odlazi na strane serije sapunice, jednostavnim rječnikom, to je vidljivo jel mi nemamo jedan ili domaći igrani film ili domaći igrani film iz Domovinskog rata o herojima ima ih bezbrojnih, samoinicijativno to ljudi odrađuju, nemamo neke povijesne filmove. Imamo određene evo primjera bio je film o Sinjskoj alci, šta mene tiče to je recimo bilo Ali može se puno više u domaću produkciju ulagati jel imamo ljude, potencijale i resurse imamo mi i mogućnost da se što više zakonski izmjeni, da što više bude domaćih glazbenih umjetnika domaće glazbe. Zašto ne bi bila domaća glazba, puno više zakonski omogućit treba HRT-u i onda to provoditi ili poticati našu etno glazbu. Puno ljudi se bavi s time, u biti čuvati tradiciju kulturu što i treba biti uloga javnoga servisa, a ne da bude produkcija stranih interesa, raznoraznih sapunica. Mislim imamo više meksičkih sapunica, ja ne znam koji naš film, nekakav film ili serija kao što je bilo „Malo misto“, „Velom isto“, „Čovjek i pol“, ja govorim o sada nekakvim ja ih se ne sjećam. Pa čak ni dječji program ne izbaciva nekakve filmove koji su nekada bili možda u puno težim uvjetima nego sada. Znači previše to sustav novac curi kroz prste, nekontrolirano, odvjetnički uredi dobro zarađuju, poslušnici dobro odrađuju svoj posao kroz imenovanja i to je tako. I naravno da ćemo mi iz MOSTA biti njima žulj i da će nas bombardirati, ali to nas samo jača. Oni što više udaraju mi ćemo biti jači ne ulazeći u njihove novinarske pisanja i njihova slobodu kako kreativnost njihovu retuširanja velikoga vođe na naslovnicama, Mao Zedong ja mislim da bi se postidio ili ovaj Sjevernoj Koreji. Tako da ja mislim da javna televizija ne mora biti najgledanija, ali mora biti … /Govornici govore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 će biti Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Zdravku Mariću, ministru financija u Vladi RH. Glasovanje o raspravljenim točkama uključujući i sutrašnju točku bit će u četvrtak u 9,30, 4. svibnja.